Nastavljam sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.911.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 Hvala vam lijepo. Predloženim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima stvaraju se zakonski preduvjeti za smanjenje troškova likvidacije društva sa ograničenom odgovornošću što će se u potpunosti ostvariti i sa izmjenama propisa koji su evo iza ovoga na dnevnom redu a njima se uređuju javnobilježničke i sudske pristojbe i sudski registar. Dakle, svrha ovih izmjena je omogućiti i olakšati pravovremeni izlazak sa tržišta jer mi smo učinili određene napore da omogućimo bržu registraciju i egzistenciju subjekata na tržištu, a s druge s druge strane postojanje većeg broja onih neaktivnih subjekata zapravo guši tržište. Razlog zbog kojeg je u određenim prigovorima bilo zapriječeno predlaganje prestanka društva odnosno likvidacije su bile tvrdnje da je taj postupak preskup. Dakle mi potičemo članove društva da ne izbjegavaju donošenje odluka o prestanku poslovanja zato što im je postupak likvidacije preskup, time se osim raščišćavanja područja gospodarskog djelovanja smanjuje i opterećenje na sustav jer likvidacija može biti po službenoj dužnosti, može se vršiti i kroz stečajni postupak dakle kao prisilna i u oba slučaja aktivira se sudski odnosno ostali državni aparat preko one mjere koja bi bila potrebna da sam član društva podnese zahtjev za likvidaciju. Mi imamo trenutno u sudskom registru upisano oko 145 subjekata upisa i to su sva trgovačka društva i zadruge i ustanove i trgovci pojedinci, oko 115 tisuća su društva s ograničenom odgovornošću a jednostavna društva s ograničenom odgovornošću ima ih 19 Dakle 93% upisanih su društva s ograničenom odgovornošću. Dioničkih društava imamo nešto više od tisuću. Ovim prijedlogom prije svega olakšavamo pravovremeni izlazak sa tržišta odnosno potičemo članove društva da ne izbjegavaju donošenje odluka o prestanku poslovanja zbog toga što im je postupak likvidacije

je objava oglasa. Dakle mi predlažemo napuštanje obveze objave oglasa u NN. To zamjenjujemo objavom na mrežnoj stranici sudskog registra jer nam sada postojeća tehnologija i sustav koji smo ustanovili to omogućava. Jednaka brzina ili čak veća brzina i transparentni način objave je na sudskom registru i naravno on je znatno jeftiniji i brži. poduzetnici čekaju po 3 ili 4 mjeseca na objavu u NN, a na sudski registar bi se objava primila i izvršila odmah. U NN se godišnje objavi oko 45 tisuća oglasa koji se tiču sudskog registra od toga 40 tisuća oglasa objavljuje sud. Preko 2,5 tisuće oglasa se odnosi na postupke likvidacije, tisuću oglasa se odnosi na druge obavijesti koje su poduzetnici dužni prema Zakonu o trgovačkim društvima objavljivati, pozivi za glavne skupštine, obavijesti o temeljnom kapitalu i Cijena oglasa u NN nije mala, znatna je i prema prijedlogu ona bi sada iznosila nula kuna za objavu na sudskom registru, Ako se objavljuju obavijesti samog društva tada bi uveli trošak pristojbe koji iznosi svega 100 kuna. Osim ovih izmjena mi smo predložili određene postupovne izmjene, dakle omogućavamo da se u jednoj javnobilježničkoj ispravi sadrži sve što se tiče likvidacije, umjesto tri objave poziva vjerovnicima predlaže se jedna objava. Mi imamo otprilike 700 postupaka likvidacije godišnje u vezi s kojima se objavi oko 2,5 tisuće oglasa kao što sam rekla, troškovi objave oglasa za jednu likvidaciju iznose 600 kuna, a mi predlažemo da oni sada budu 100 kuna u odnosu na ovu pristojbu što sam rekla. Skratili smo trajanje razdoblja u kojem vjerovnici mogu prijaviti tražbine i to samo kod jednostavnih društva sa ograničenom odgovornošću to se vrijeme skraćuje sa 6 mjeseci na 2 mjeseca, za društvo sa ograničenom odgovornošću ostavili smo rok od 6 mjeseci, ali smo smanjili pozive. Sada nema više tri poziva već je samo jedan. Skratili smo i obvezno razdoblje pohrane vjerovnikovih stvari u javnom skladištu, po sadašnjim propisima to razdoblje je bilo obavezno 6 mjeseci, a sada je 4 mjeseca i za društva sa ograničenom odgovornošću i za jednostavna društva. Kod jednostavnih se skraćuje i razdoblje nakon kojeg likvidatori mogu podijeliti tu imovinu društva. Razdoblje se skraćuje sa jedne godine na 6 mjeseci tako da je ukupno kod likvidacije jednostavnih društava cijeli postupak skraćen na 250 dana maksimalno. Mi smo još u zakonu izvršili određene izmjene koje se tiču sukoba interesa, dakle poboljšali smo i postojeće odredbe o sprečavanju mogućeg sukoba interesa. Za članove uprave za koje je po dosadašnjem ocjenjivanju poslovanja u RH izostala odgovarajuća struktura pa smo ocijenjeni kao država koja nema dovoljno jasne odredbe o sprečavanju sukoba interesa u tom smislu smo nadopunili i te odredbe. Evo to je ukratko. Hvala vam.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi jedna mala, kraka izmjena Zakona o trgovačkim društvima i kao što je to postala praksa opet imamo izmjenu zakona po hitnom postupku. Prije svega obrazloženje predlagateljice odnosno razlog predlagatelja kojim opravdava hitnu proceduru je jedino s čim se klub HDZ-a ne slaže jer jednostavno nije u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora koji bi u svom prijedlogu izmjena trebao onda uvesti i jednu odredbu koja bi govorila o neznatnim izmjenama i ili ne … izmjenama zakona da može ići u hitnu proceduru da se ne bi sve i svašta obrazlagalo važnim gospodarskim razlozima. Naime, izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2012.godine izbjeglo se osnivanje trgovačkih društava u drugim državama članicama u kojima postoji zahtjev za nižom uplatom temeljnog kapitala koji bi potom djelovalo na području RH. i pružena je alternativa i omogućeno je osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću na pojednostavljen način i s manjim temeljnim kapitalom. Tom dopunom Zakona o trgovačkim društvima u hrvatski pravni sustav uvedena je inačica društva sa ograničenom odgovornošću nazvana jednostavnim društvom sa ograničenom odgovornošću koje osim što je smanjila migracije hrvatskih poduzetnika, olakšala ulazak u poduzetnički pothvat i spriječila obavljanje neregistrirane djelatnosti. Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću po svojem je obilježju društvo sa ograničenom odgovornošću i na njega se izuzev kada se izričito i zakonu nešto drugo predviđa na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje vrijede općenito za društvo sa ograničenom odgovornošću. Najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 10 kuna i mora biti uplaćen u cijelosti u novci, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi jednu kunu. Međutim, osim što je bilo neophodno olakšati ulazak u svijet poduzetništva i odgovoriti na potrebe poslovanja u EU naknadno se ukazala potrebno olakšati izlaz iz tržišta. Troškovi likvidacije društva prema propisima koji su trenutno na snazi iznose oko 7 tisuća kuna, dok bi prema predloženoj izmjeni bilo znatno smanjeno. Pored toga predloženim izmjenama predlagatelj zakona želi potaknuti članove društva da ne izbjegavaju donošenje odluka o prestanak poslovanja zbog toga što im je postupak likvidacije preskup čime se smanjuje opterećenje na cijeli sustav. Naime, odlukom o pokretanju likvidacije članovi društva koji više neće ili ne mogu obavljati gospodarsku djelatnost putem društva koji su prethodno osnovali zapravo oslobađaju sudske kapacitete jer svoju obvezu brisanja trgovačkog društva ne prebacuju na državu, tj. na državne institucije koji u suprotnom pod pretpostavkom propisanim zakonom dužna društvo ukloni sa tržišta nakon provedenog postupka stečaja ili brisanje sudskog registra po službenoj dužnosti. Predlažem izmjenom pojednostavljeni postupak likvidacije društva kapitala jer se umjesto prije razumije./… vjerovnika propisuje jedna objava, razdoblje u kojem vjerovnici mogu prijaviti tražbinu skraćuje se sa 6 mjeseci na 2 mjeseca a razdoblje pohrane vjerovnikovih stvari u javnom skladištu skraćuje se sa 6 mjeseci na 2 mjeseca. razdoblje nakon kojeg likvidatori mogu podijeliti imovinu društava dioničara sa godinu dana je svedena na 6 mjeseci. Nadalje, predloženim zakonom napušta se obveza objave u Narodnim novinama što se zamjenjuje objavom na mrežnoj stranici sudskog registra kao jednako brzim i transparentnim načinom objave koji je pri tome znatno jeftiniji. I za kraj, mijenjaju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima kojima se poboljšavaju i pojačavaju postojeće odredbe sprječavanja mogućih sukoba interesa članova

Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a, Draženko Pandek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Dakle klub SDP-a podržava Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima. Nalazimo da je usmjeren kao i čitav ovaj set zakona koji ide s njim usmjeren na olakšavanje jednog segmenta djelovanja poduzetnika i smanjenje njihovih troškova. Kada smo imali izmjene i dopune ovog zakona u 2012. godini uveli smo dakle u hrvatski pravni sustav i jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću. To društvo je u biti klasično društvo sa ograničenom odgovornošću no prilagođeno je i modificirano na način da je još pogodnije za brzo ostvarenje nekog poduzetničkog pothvata. Time je značajno poboljšana rekao bih toliko spominjana poduzetnička klima o čemu govori i brojka od nekoliko desetaka tisuća otvorenih jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću. No s praksom se dakle ustanovila i potreba da se i zatvaranje, izlazak iz nekog poduzetničkog pothvata također dodatno olakša u proceduri i troškovima. Naime posve je legitimno rekao bih da se u određeni poduzetnički pothvat ulazi i na određeno kratko kratko vrijeme. I kada se dakle pothvat završi da se onda i alat s kojim se to napravilo, recimo to društvo sa ograničenom odgovornošću da se ugasi. Također u svim zemljama sa bogatom poduzetničkom praksom i kulturom je i, a i normalno je da kada netko uđe u određeni politički pothvat da je ponekad i neuspjeh i onda je naravno u interesu i njega i društva da brzo zatvori neuspješnu priču i onda eventualno obogaćen i tim iskustvom pokuša na drugi način možda u nekom drugom gospodarskom pothvatu. To je u biti svrha osnivanja trgovačkih društava kapitala da se dakle omogući pojedincima da ulažu u određeni poduzetnički pothvat i da je na taj način ograničen rizik. Jer u protivnom malo tko bi uopće se odlučio na pokretanje vlastitog posla ako bi u svakom slučaju morao odgovarati sa cjelokupnom svojom imovinom za rizik i neuspjeh u određenom određenom poslu. Dakle stoga je i za poduzetničku klimu i za poticanje poduzetništva izuzetno bitno, dakle ne samo da se brzo i efikasno i relativno jeftino ostvaruje ulazak u poduzetnički pothvat nego da se iz tog pothvata može tako i izaći. Mislimo mi u klubu SDP-a da se ovim izmjenama i dopunama to i postiže. Znatno se dakle smanjuju troškovi likvidacije i za jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću ali to se čini i za ovaj klasični oblik toga društva. Postupak se ubrzava i čini efikasnijim. U prvom redu dakle skraćivanjem rokova što svakako pozdravljamo ali i time da se obaveza objave u Narodnim novinama upisa, dakle u sudski registar zamjenjuje objavom na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kao dakle i obvezom objavljivanja podataka i priopćenja društva što predstavlja nalazimo uštedu i vremena i novaca. Stoga mislim da možemo govoriti o značajnim uštedama poslovanja trgovačkih društava i ubrzanja postupaka. Takvim načinom rekli bi da se poboljšava transparentnost jer će se dakle internetskom pretragom sada biti vrlo brzo i vrlo lako moći doći do svih objava za određeno trgovačko društvo što je sada u praksi bilo gotovo nemoguće. Mi u klubu SDP-a posebno ističemo i pohvaljujemo predlagatelja što dosljedno dakle ne samo u ovom prijedlogu zakona podržava i praktično uvodi načelo e-uprave u razne segmente sudske uprave i sudskih postupaka. Već sam imao prilike istaknuti da je to pravi put i evo stvarno hvala na tome i mislim da je to putokaz i za budućnost. Kada govorimo o toj transparentnosti i s time i povezanosti rekao bih zakonitosti poslovanja trgovačkih društava bitnim nalazimo istaknuti dakle i novo predloženi članak 248. iz ZTD-a gdje je, dakle gdje se dodatno regulira pitanje sudjelovanja, odlučivanja ili sklapanja pravnog posla članova uprave, dakle gdje se regulirala problematika sukoba interesa i dodatno se, rekao bih prevenira uopće nastajanje te mogućnosti. sadržane u ovom zakonu i ovim ostalim zakonima smanjuju administrativne, rekao bih zahtjeve za gospodarske subjekte, olakšavaju i pojeftinjuju poslovanje i time značajno pridonose poboljšanju poduzetničke klime i onda i konkurentnosti poduzetnika. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala vam. Više nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o